prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 616; Predlagateljica Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će prijedlog obrazložiti zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja gospodin Željko Uhlir. Izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, dame i gospodo saborski zastupnici. Predložene Izmjene Zakona o građenim proizvodima predlažu se iz razloga promjene nadležnosti sa Državnog inspektorata na Ministarstvo nadležno za gospodarstvo u dijelu inspekcije nad, koja treba regulirati tržište građevinskih proizvoda. Isto tako predlaže se i hitni postupak kako bi bilo što efikasnije provesti nadzor nad tržištem. Eto zahvaljujem i predlažem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HNS-a kolega Ivica Mandić. Gospođo potpredsjednice, zamjeniče ministrice prostornog uređenja i graditeljstva. Obično ove točke dolaze u ovo vrijeme i s obzirom na količinu i na značaj ovih promjena nastojati ću ne biti previše dug. Ono što bi mi kao Klub Hrvatske narodne stranke htjeli dati posebnu pozornost a to je pitanje, način obavljanja same inspekcije. Normalno da inspekcijske službe, inspekcija ima zadatak da se uvede red u sustav. Ali ako samo taj red u sustav se uvodi represijom i kaznama smatramo da to nije najbolji način. Da ni jedan sustav ne može biti održan održan samo represijom i samo s kaznama. Zato smatramo da inspekcijske službe pa tako i u ovom slučaju bi trebali voditi računa prvenstveno da uvedu red u sustav a nekad je dobra riječ puno kvalitetnija od bilo koje kazne. Važećim Zakonom o građevnim proizvodima koje smo donijeli prošle godine u 6. mjesecu a počeo je važiti 1. srpnja 2013. godine mi smo uskladili našu zakonsku, naše zakonodavstvo sa stečevinom Europske unije u kojem se u biti govori o načinu stavljanja na tržište i kretanje građevnih proizvoda unutar europskog ekonomskog prostora kao i pitanja vezana za građevne proizvode u neusklađenom području uređeno slobodno kretanje u europskom ekonomskom prostoru. Jer imamo dio proizvoda i roba koji mogu se samo pojaviti na lokalnim tržištima. Ono što je bitno da je tijekom mjeseca rujna da je Vlada Republike Hrvatske donijela je smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2014.-2016. i taj puta je došlo do transformiranja Državnog inspektorata gdje su pojedine inspekcije išle prema nadležnim ministarstvima. U ovom slučaju je riječ da ovi inspektori koji su bili u inspekciji idu sada prema Ministarstvu gospodarstva što mi u svakom slučaju i podržavamo. Osim ovoga ovaj Zakon je i riješio način i stavljanje određenih proizvoda na hrvatsko tržište. To smatramo da je svakako dobro da svaki proizvod mora imati i određeni certifikat, određenu specifikaciju, određenu ocjenu. I pitanje je samog označavanja po pitanju i hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Smatramo da je ovaj zakon u duhu svih ovih promjena koje su išle po pitanju novog uređenja. I smatramo da će ove mjere koje ovaj zakon donosi da će donijeti određeni red na tržištu sa građevnim proizvodima u Republici Hrvatskoj. Također ovaj zakon rješava i pitanje i proizvođača, pitanje uvoznika, pitanje distributera i koje su i kazne i načini na koji se to kontrolira. Hrvatska narodna stranka će poduprijeti, podržati ove izmjene jer one su više u domeni tog kompletnog preustroja Državnog inspektorata i smatramo da su ove logične. Tako da mi podržavamo. Hvala lijepa.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 Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o građevinskim proizvodima, klub SDP-a podržat će ove izmjene jer su one kao što je rekao i moj prethodnik logične jer su u skladu i sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016., a isto tako i sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Važeći Zakon o građevnim proizvodima stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine, a njime se uređuju sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provodi proizvođači građevnih proizvoda te prijavljena i odobrena tijela, dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, zahtjevi za prijavljena i odobrena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih i odobrenih tijela, obveze i zahtjevi za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje, uređuje se provedba uredbe Europske unije, Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća br. 89/106, uvjeti za rad i postupanje tijela odgovornog za provedbu uredbe i druga pitanja bitna za stavljanje na tržište i stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda. Kao što sam naprijed navela, na svojoj sjednici održanoj dana 26. rujna 2013. Vlada Republike Hrvatske donijela je smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016., a jedna od planiranih mjera je transformacija Državnog inspektorata. Zbog stvarne izmjene nadležnost obavljanja poslova Državnog inspektorata potrebno je pokrenuti hitni postupak izmjena posebnih zakona radi utvrđivanja stvarne nadležnosti za obavljanje preuzetih inspekcijskih poslova. Tako i sa Zakonom o građevnim proizvodima koji se usklađuje sa odredbama sadržanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Isti je stupio na snagu 1. siječnja 2014. je tada prestao s radom Državni inspektorat i zbog toga su ove izmjene i dopune zakona nužne i to po hitnom postupku. Kao što sam navela i zbog svega naprijed navedenog, klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine zamjeniče, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a neće podržati donošenje zakona i reći ću razloge zbog kojih to ne možemo podržati. Naime, u prvom redu mislim da je greška u samoj ocjeni stanja i osnovnog pitanja kad se treba urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći. u toj ocjeni stanja kaže se da je Vlada Republike Hrvatske na 117. sjednici održanoj 26. rujna donijela smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016. godine. Jedna od planiranih mjera je i transformacija Državnog inspektorata. ja sam se potrudio pa sam sa stranica Vlade isprintao smjernice ekonomske i fiskalne politike za to navedeno razdoblje i u tom dokumentu gospodine zamjeniče nema niti jedne riječi o transformaciji Državnog inspektorata. Ja pretpostavljam, s obzirom da je Vlada kasnije brojnim zakonima doista realizirala tu mjeru da se transformira, odnosno dokine Državni inspektorat, da je to sastavni dio nekog drugo vladinog dokumenta koji je donesen tog istog dana. Ali u ovom dokumentu na kojega se Vlada vezuje u ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koja se trebaju urediti zakonom, nema niti riječi o ukidanju Državnog inspektorata. Dapače, u limitima zaposlene po razredima državnog proračuna Državni inspektorat se pod pozicijom 225 navodi i spominje za 2014. dakle tekuću, '15. i '16. godinu. Prema tome, mislim da je tu vjerojatno bila nekakvo nespretno nespretno napisano to uvodno obrazloženje ili je što kažem, tog dana Vlada usvojila još jedan dokument kojim je doista utvrdila mjeru, transformaciju Državnog inspektorata. Dakle to je jedan od razloga. Drugi razlog kojega smo inače spominjali mi u klubu HDZ-a kada smo govorili o ukidanju Državnog inspektorata, da je Vlada tom zahtjevnom i složenom procesu prišla bez odgovarajuće analize stanja, bez odgovarajućih podataka ili nama nisu bili dostavljeni, koji bi išli u prilog i pravdali postupke da se doista dokine Državni inspektorat i da se pojedine inspekcije koje su bile sadržane u okviru Inspektorata pridruže odgovarajućim ministarstvima, u prvom redu Ministarstvu gospodarstva. Tu smo pored tog razloga navodili razloge koji se odnose na na upitnost drugostupanjskog rješavanja unutar istog ministarstva o mogućem sukobu interesa itd., koji se sukladno Zakonu o općem upravnom postupku ne može kvalitetno rješavati u instituciji koja rješava u prvom i u drugom stupnju. Ja znam da je u Ministarstvu graditeljstva odakle vi dolazite bilo doskočeno na način da su se osnivala pojedina povjerenstva koja su u istom ministarstvu, a koje je imenovao ministar, koja u ministarstvu rješavali u drugom stupnju. Prema tome, to je nespretno rješenje i ovakvim pristupom ono nije dobro i držim da je to doista jedan nedostatak koji trpi ovakva organizacija središnjih državnih tijela kada se u istoj instituciji rješava u prvom i drugom stupnju. Prema tome, to je svojevrstan sukob interesa i mislim da s te strane takav pristup u kojemu Državni inspektorat se ukida i rješava se u jednom ministarstvu koje inače predlaže i akte i donosi rješenja, da nije dobro rješenje. Treći razlog zbog kojega držimo da ovakvo rješenje nije dobro odnosi se na činjenicu da kada govorimo o nadzoru i kontroli građevnih proizvoda onda se ingerencija i nadležnost za praćenje i provođenje postupaka provodi kako u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja s jedne strane, s druge strane u Ministarstvu gospodarstva. Naime, Ministarstvo gospodarstva prati i nadzire proizvodnju građevinskih proizvoda bilo u cementarama, bilo u pekarnama, bilo u nekakvim drugim tvornicama odnosno mjestu nastajanja proizvoda. To je jedan dio koji je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. No, onaj drugi po meni važniji dio praćenja praćenja kvalitete i uporabe građevnih proizvoda provodi matično ministarstvo, tj. ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. S obzirom da je to vrlo važan dio izgradnje i građenja objekata, zgrada u Republici Hrvatskoj nije mi jasno zbog čega je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva vlastitom uredbom o sistematizaciji, odnosno ustrojstvu ministarstva ukinulo i dokinulo odjel za, upravo odjel koji se odnosi na provođenje praćenja kvalitete ugrađenih građevinskih proizvoda. Taj je odjel dokinut i na taj način je ministarstvo jasno i nekako i poslalo poruku kako i na koji način pristupa kontroli i nadzoru ugrađenih građevnih proizvoda. Mene bi gospodine zamjeniče interesiralo koliko je primjerice od kada je taj odjel ukinut u Republici Hrvatskoj, odnosno u Vladi, odnosno vašem koliko je tada ministarstvo imalo takvih izvida, koliko je utvrdilo prekršaja koji su išli za tim da su se na pojedinim gradilištima koristili građevni materijali koji sa osnova sigurnosti, zaštite okoliša itd. nisu podobni za ugrađivanje na pojedinim građevinama. Prema tome, to su temeljni razlozi zbog čega mi u klubu ne možemo takvo rješenje podržati zbog toga što vlastitim odnosno ukidanjem vlastitog odjela u okviru ministarstva koje je do sada bilo nadležno za praćenje uporabe takvih građevinskih proizvoda je dokinuto i nije nađeno kvalitetno rješenje koje bi moglo omogućiti u prvom redu i investitorima da izvođač doista koristi one građevinske proizvode koji koji su definirani i koji su prihvatljivi sukladno zakonu koji je malo prije gospodin Mandić rekao da smo ga donijeli prije čini mi se nekoliko mjeseci i koji je dobar zakon i ja se slažem s time. Ali u provedbi kada se tiče matičnog ministarstva čini mi se da je ministarstvo zakazalo s jedne strane, a s druge strane govorim razlog je taj što držim da ovakva reorganizacija Državnog inspektorata nije pogođena i nije po nama u klubu Hrvatske demokratske zajednice dobro rješenje za funkcioniranje čitave inspekcije u Republici Hrvatskoj. Evo iz tih razloga koje sam spomenuo klub Hrvatske demokratske zajednice ne može takvo rješenje podržati.